представям на Вашето внимание предложение за решение на Народното събрание в следния смисъл: „Проект! РЕШЕНИЕ за внасяне на доклад от Главния прокурор на Република

Главният прокурор на Република България да внесе за разглеждане в Народното събрание доклад за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство (ЗЛЗВНП) за периода 1 януари 2020 г. – 30 юни 2021 г.“ Благодаря Ви, госпожо Йорданова. Откривам дебата по тази точка. Имате думата за изказвания.

Уважаеми колеги, знаете, че преди две седмици тук беше изнесена информация, че Бюрото за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, за миналата година е осъществявало защита на точно нула такива лица. И в тази връзка ние предлагаме настоящото решение, за да видим за какво се харчат парите на българския данъкоплатец, след като не се харчат за това, за което са предназначени по този закон. Виждаме, че последните години непрекъснато се провеждат всевъзможни акции на прокуратурата срещу тежки организирани престъпни групи и се оказва, че по повод разследванията на тези тежки организирани престъпни групи няма лица, които да бъдат защитавани във връзка с тези разследвания. Защо? Искаме да видим дали парите, които са предназначени за оказване на защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство, не се харчат предимно и само за охрана на главния прокурор

Госпожо Председател, уважаеми колеги! Възможността главният прокурор да внася и други доклади, както е описано в Конституцията по прилагането на закона, и наказателната политика, е всъщност единствената възможност Събранието да упражнява някакъв контрол, някаква отчетност по скоро, бих казал, на главния прокурор, обаче много палиативна мярка е това. Защо? Защото и на ниво Конституция, и на ниво Закон за съдебната власт, и на ниво Правилник за организацията и дейността на Народното събрание процедурата е, бих казал, с твърде нисък интензитет – внасяш си доклада, разглежда се от от Комисията по правни въпроси, представя се на парламента, десет минути изказване на главния прокурор, въпроси на народни представители и това е. Всъщност именно липсата на реална възможност Събранието да упражни някакъв контрол, някаква отчетност по отношение на главния прокурор, е големият проблем на нашия конституционен модел, защото тук става дума, че няма възможност за взаимен контрол и възпиране на властите. Главният прокурор може да контролира всеки, а никой не може да контролира главния прокурор. И ако нашият парламент – 46-ото събрание, иска да има реална обществена легитимност, демократична легитимност, особено на фона на този нисък изборен резултат, на фона на 40% гласували, единственият шанс тази легитимност да се добие е, ако най-накрая решим да си свършим работата като парламент, като институция и като общество да няма орган в нашата държава, пък бил той главният прокурор, който да е извън или над закона и над Конституцията. Всъщност ние с процедурата, която внасяме, ще тестваме докъде можем да стигнем. Спомням си в 44-тото народно събрание имаше буквално двама-трима души, единият от тях господин Зарков, господин Божанков, които се осмелиха да зададат въпроси на главния прокурор и дотам се изчерпи всичко. Ние трябва да се превърнем наистина в правова държава, а шансът да направим това е, когато въведем отчетност и отговорност на главния прокурор. И ще Ви дам само един факт от доклада на главния прокурор за 2020 г. за прилагането на закона. По данни има спадащ интензитет на упражняване на функциите, тоест по-малко хора се охраняват и защитават от Бюрото по защита. За сметка на това са проведени конкурси за назначаване на 60 нови служители в Бюрото. Спадащ интензитет на правомощията, по-ниско охранявани, но 60 назначени нови служители! Ето за такава безконтролност говорим, на това трябва да бъде сложен край. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Славов. Искам само да Ви помоля, тъй като Вие сте вносители на Проекта на решение – в момента го чета – липсва Ви срок. В какъв срок искате главният прокурор да представи доклада, тъй като така, както е предложен Проектът на решение, той може да предложи и догодина да го внесе? внесе? Моля Ви, докато тече дебатът, да помислите за срок, в който искате главният прокурор да представи доклада. Други изказвания? Не виждам. Заповядайте, господин Иванов. ХРИСТО Да дам време на колегите да съгласуват какъв срок да предложат, пък и малко да раздвижим. Наистина това бюро се превърна в една лична гвардия на главния прокурор и е част от цялата инфраструктура на злоупотреба с власт, на безконтролност, на репресивност, която беше изградена през годините в рамките на съдебната власт заедно със специализираното правосъдие, заедно с това, в което беше превърната КПКОНПИ някак си центрирана около поста на главния прокурор, както и да се казва той, който се ползва с пълна безконтролност. Но наистина те превърнаха това нещо в някакво свое собствено частно НСО. Фактът за намаляването на бройките защитени свидетели е изключително притеснителен, защото формите на сложна престъпна дейност, особено такива, свързани с корупция, успешно се преследват – главно с използване на защитени свидетели, и това е световна практика. Самият факт, че няма такива защитени свидетели, е, че това бюро, така да се каже, защитава един човек – и това е главният прокурор, е една наистина институционална перверзия, която трябва да прекратим. Ние сме внесли Законопроект, колегата Хаджигенов има такъв законопроект, който да прекрати това положение. Но аз искам все пак да внеса, как се казва, нещо позитивно. Господин Гешев ще има шанс да се ползва от услугите на това бюро и занапред. Надявам се, че ще дойде момент, в който той ще стане защитен свидетел (ръкопляскания от ДБ), за това как всъщност е бил инсталиран, какви указания от кого е получавал и как ги е изпълнявал за своята роля в „Осемте

Благодаря Ви. Други изказвания? Не виждам. Закривам дебата и преминаваме към гласуване. Първо подлагам на гласуване

единствено

Подлагам на гласуване предложението на Надежда Йорданова за 14-дневен срок за внасяне на Доклада от главния прокурор. Гласували

на Проекта за решение с така приетото вече предложение. Гласували

Комисията подкрепя текста за наименованието на Глава трета. Комисията подкрепя по принцип текста и предлага следната редакция на чл. 8: „Чл. 8. (1) Председателят на Народното събрание в изпълнение на правомощията по чл. 77, ал. 1 и чл. 78, т. 1 от Конституцията: 1. разпределя законопроектите и другите предложения, внесени в Народното събрание, между неговите комисии според техния предмет; 2. удостоверява съдържанието на приетите от Народното събрание актове; 3. удостоверява с подписа си стенографските протоколи от заседанията на Народното събрание; 4. упражнява контрол върху издаването на „Държавен вестник“; 5. определя местата в пленарната зала за народните представители, разпределени по парламентарни групи, за членовете на Министерския съвет, президента и вицепрезидента на републиката; 6. осигурява реда в пленарната зала; 7. организира съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Народното събрание; 8. осигурява необходимите условия за дейността на комисиите на Народното събрание и на народните представители; 9. утвърждава класификатор на длъжностите в Народното събрание и числеността на администрацията в Народното събрание; 10. назначава и освобождава главния секретар на Народното събрание със срок до избирането на председател на следващото Народно събрание, служителите към кабинета на председателя, както и служителите към кабинетите на заместник-председателите и парламентарните групи по тяхно предложение; 11. утвърждава правилник за работата на администрацията на Народното събрание; 12. утвърждава правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите на парламентарните служители по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване конфликт на интереси; назначава комисия от служители в администрацията на Народното събрание, която въз основа на оценка на корупционния риск или сигнал извършва проверки; 13. определя правилата за вътрешния ред в сградите на Народното събрание и използването на материалната база; 14. контролира вътрешната и външната охрана на Народното събрание, която е поставена под негово разпореждане; 15. следи за спазването на този правилник; 16. изпълнява и други функции, които са му възложени от Конституцията, законите и този правилник. (2) Заместник-председателите на Народното събрание подпомагат председателя и осъществяват възложените от него дейности. (3) Председателят на Народното събрание, след съгласуване с Председателския съвет, определя с писмена заповед заместник-председателите, които участват в ръководството на заседанията на Народното събрание за съответната седмица. (4) Когато председателят на Народното събрание реши да възложи на заместник-председателите постоянно извършването на дейности по ал. 1, той издава писмена заповед, с която разпределя тези дейности помежду им. (5) При отсъствие председателят на Народното събрание възлага на някой от заместник-председателите да го замества, а когато това не е направено, той се замества от заместник-председателя, излъчен от най-голямата парламентарно представена партия или коалиция. коалиция. (6) При участие на председателя в разискванията по даден въпрос заседанието се ръководи от посочен от него заместник-председател. В този случай председателят не може да ръководи заседанието преди гласуването или приключването на обсъждането по този въпрос. (7) Председателят на Народното събрание може да създава съвети по конкретни теми с цел анализ и конкретни предложения по законодателството. Организацията, дейността и съставът на съветите се определят с правила, утвърдени от председателя и заместник-председателите на Народното събрание.“

1. изпълняват разпорежданията на председателя за поддържане на реда в пленарната зала и на балконите към нея; 2. подпомагат секретарите на Народното събрание при преброяване на гласовете при явно гласуване, при техническата организация при тайно гласуване и при гласуване с компютризираната система извън случаите по чл. 60, ал. 3 им съдействат за предотвратяване на гласуването с чужда карта; 3. следят в пленарната зала да присъстват само народни представители, членове на Министерския съвет и допуснати от Народното събрание лица; 4. изпълняват разпорежданията на председателя за поддържане на реда в Народното събрание.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, госпожо Василева. Изказвания? Заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Още веднъж ми се иска да обмислим предложението на чл. 8, т. 10 по отношение на главния секретар и си мисля, госпожо Председател, че Вие като дългогодишен държавен служител, ще ме разберете.

При изпълнение на своята служба те са длъжни да се ръководят единствено от закона и да бъдат политически неутрални. С предложението, което сте направили в работна група, предлагате председателят на парламента да назначава и освобождава главния секретар на Народното събрание със срок до избирането на председател на следващото Народно събрание, тоест въвеждате му мандат в най-добрия случай от 4 години. Принципите, по които се ръководи държавната служба, са законност, лоялност, отговорност, стабилност, стабилитет, политическа неутралност. В така предвидения текст се нарушава и принципът за стабилитет, и за политическа неутралност. Смисълът и ролята на главния секретар, и неслучайно тези, които си спомнят, редица препоръки в преговорния процес за присъединяване към Европейския съюз в България е имало по отношение на стабилитет и политическа неутралност на държавната служба, и главните секретари са тези, които трябва да осигурят приемственост между политическото ръководство и администрацията. Де факто с този текст главният секретар, който е висш държавен служител, се приравнява на член на политическия кабинет към председателя на парламента. И си мисля, че това нито ще доведе до стабилност, нито ще доведе до политическа неутралност на този държавен служител. Затова моето предложение е да остане старият текст, който преди е бил чл. 8, т. назначава и освобождава главния секретар на Народното събрание, служителите към кабинета на председателя, както и служителите към кабинета на заместник-председателите и парламентарните групи по тяхно предложение.

Аз на Комисия много подробно обясних кое налага това допълнение в тази точка. На първо място, служителите в Народното събрание са малко по-особена категория служители, тъй като съгласно Закона за администрацията и за държавния служител

Затова и служителите в Народното събрание се ползват с наименованието „парламентарни служители“. Знаете, че статутът им е много различен – повечето са по трудово правоотношение, в комисиите са по трудово правоотношение. Самата т. 10 в чл. 8 и мястото, в което е поставен главният секретар, той е поставен наистина наравно със служителите в парламентарните групи, в кабинета, тоест виждате, че той изначало не е поставен там, където са парламентарните служители – в края на парламентарния правилник. От друга страна, самият главен секретар на Народното събрание съгласно Правилника на Народното събрание има и малко по-особени функции, за разлика от главния секретар в министерствата, защото тогава, когато е разпуснато Народното събрание и такова няма, тогава в този случай главният секретар изпълнява правомощията на председател на Народното събрание. Предвид и това, че Народното събрание може би е най-политическият орган в държавата, смятам, че наистина тук трябва да се подходи по по-различен начин. Факт е, че в случая поправката е провокирана и от конкретен казус с главния секретар, назначен от ГЕРБ през 2009 г., който е освободен, платени са му обезщетения, след това е върнат отново в Народното събрание, беше изпратен по споразумение в Министерството на правосъдието, освободен от Вашия председател на парламента Цвета Караянчева и в момента отново обжалва. Тоест той е получил над 30 хил. лв. обезщетение, сега втори път се очаква, тъй като знаете, че обикновено тези освобождавания винаги водят до някакви пороци в тях, той отново да бъде възстановен и отново Народното събрание, ако не иска да работи с него, да трябва да плати над 30 – 40 хил. лв. обезщетение. Смятам, че не е редно. Това, което си изговорихме в Комисията, е, че може би наистина трябва концептуално да се помисли, защото в Народното събрание ние можем да решим и предвид фигурата и особеността на главния секретар тук може да се случи, но този проблем, повярвайте ми, се наблюдава с огромна сила в изпълнителната власт, особено в регулаторните органи. Чувам за колосални суми, които се изплащат за обезщетения в момента, а и преди години са се изплащали. Така че наистина трябва да се направи един преглед и да се реши по какъв начин… Не казвам, че главните секретари не трябва да са държавни служители, да, те са ръководители на администрацията, те са най-висшите държавни служители и може би трябва да останат такива, но трябва да се помисли за някакви механизми, за да се предотвратят и да се ограничат всякакви злоупотреби по-нататък. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА:

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Митева, извън контекста на този казус, една очевидно издадена незаконосъобразна заповед по реда на Административнопроцесуалния кодекс, след като съдът е преценил, че тя е такава, и обезщетенията, които са се изплатили,

познавате по друг повод казуса в детайли. Изплащането на обезщетения, включително за неправомерно уволнение, или прекратяване на трудово или служебно правоотношение, е различно от изплащането на обезщетения за неизползвани отпуски, които коментирахме многократно. случаят в детайла е и в този смисъл. Затова аз смятам, че не следва от един-единствен случай да правим заключения, които категорично противоречат на логиката по отношение на администрацията на Народното събрание и съответно главния секретар на Народното събрание без значение в какъв състав е то. Считам наистина, че аргументът на госпожа Захариева е правилен и в този смисъл смятам, че трябва да остане точка 8 или 10 в частта, в която досега повече от 20 години е действала, защото проверих парламентарната практика назад в годините, може би преди 20 години наистина главният секретар на Народното събрание е бил освобождаван

Разбирам аргументите за решаване, за съжаление се е случвало и друг път, но не ги приемам на конкретен казус с изменението на Правилника, който като юрист осъзнавам и знам много добре, че е със силата на закон. Също така осъзнавам и това, че Законът за държавния служител и Законът за администрацията се прилагат дотолкова, доколкото не се прилага Правилникът. Но все пак те са държавни служители. И все пак имаме чл. 116, ал. 1 от Българската Конституция, който който е много ясен: ако искаме да имаме политически неутрална и професионална, и стабилна държавна служба, не е редно да решаваме един конкретен казус с един конкретен главен секретар. И сте права, госпожо Митева, и в министерствата сме имали такива ситуации – прекратени правоотношения с предишни от предишни министри, връщат се, но това не означава, че ние трябва да забраним правото на справедлив съдебен процес и че държавната администрация тогава, когато реши, или органът по назначаване да прекратява служебните правоотношения, той не трябва да го прави съобразно закона. Така че Ви моля наистина още веднъж да помислим. Още повече че си имате главен секретар, който Вие сте назначили. Тук въпросът е принципен. Ние наистина трябва да създадем стабилна, политически неутрална държавна служба. И главните секретари, и точно това, което и госпожа Атанасова припомни – да, преди 20 години е било така. И тогава с добри практики, с препоръки от Европейския съюз и от нашите партньори ние сме взели тези добри практики. В други парламенти има главни секретари от по 20 – 30 години. Те са най-висшите професионални държавни служители, които трябва да осигурят предвидимост и стабилност

Да, имаше мандат. През 2001 г., когато се прие Законът за държавния служител, имаше мандат на главните секретари. Това беше по времето на СДС, защото тогава се прие този закон. Но когато дойде НДСВ, първата работа беше да махнат мандатите на главните секретари и да направят, включително в Народното събрание, всички комисии и сътрудници към комисиите бяха държавни служители. Тогава се реши, че тъй като политическият орган Народно събрание и народните представители – председатели на комисии, трябва да си избират екипи, тогава на тези колеги им бяха прекратени правоотношенията и те в момента оттогава – от 2001 г. са на трудови правоотношения, така че въпросът е много сериозен, и много концептуален. Главният секретар на Народното събрание при всеки мандат е сменян – няма какво да се лъжем, включително този пример, който аз Ви давам, е с Вашия главен секретар, който Вие сте назначили, Вие сте махнали, а ние трябва да платим няколко пъти обезщетения на един и същи човек, защото Вие не сте си го махнали като хората. Съжалявам, но това е абсолютно кощунство с парите на данъкоплатците, това са много пари. Заплатата на главния секретар, заявих го и в Комисията, във Вашия мандат, на 44-тото народно събрание, е била определена по-високо от заплатата на председател на Народното събрание. Не смятам, че служител, какъвто и да е той, на каквато и позиция да е, трябва да получава по-висока заплата от ръководителя. Същият проблем, доколкото знам, е и в Министерския съвет. Това е недопустимо! Затова, мисля, че и въпросът за възнагражденията трябва наистина да се постави на концептуална основа и да бъде преразгледан, така че смятам, че тук, тръгвайки от конкретния казус, решаваме един по-задълбочен проблем. Наистина смятам, че главният секретар в Народното събрание не е типичният държавен служител, който е в изпълнителната власт. Благодаря Ви. (Ръкопляскания Изказвания или други предложения? Господин Чолаков, заповядайте.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Госпожо Митева, сякаш съм склонен да се съглася с Вас за главния секретар на Народното събрание, макар че въпросът наистина е концептуален и не е хубаво да вадим един главен секретар от групата на другите главни секретари, но както и да е. Има някакъв резонанс. Аз искам обаче да взема отношение по чл. 8, ал. 7 и ще Ви моля за Вашето разбиране, за Вашето лично разбиране по това, което смятам да кажа. „Председателят на Народното събрание може да създава съвети по конкретни теми с цел анализ и конкретни предложения по законодателството.“ Напълно резонно и това много пъти е било коментирано, пък и е практика в Народното събрание, доколкото знам, да се привлича външна експертиза по някои специализирани теми, по които народното представителство има нужда от допълнителни знания и допълнителна консултация, така че предложението е резонно и правилно. Не смятате ли обаче, че би било редно с оглед на уважението на председателя на Народното събрание към народните представители, все пак инициативата за създаване на такъв съвет да идва от конкретна комисия, а не председателят сам по своя инициатива да прецeнява от каква допълнителна експертиза народното представителство има нужда? Образно казано, народното представителство да поиска такава експертиза и председателят да му съдейства тя да бъде организирана. В този смисъл моето формално предложение е да се добави след първото изречение „председателят на Народното събрание може да създава съвети по конкретни теми с цел анализ и конкретни предложения по законодателството по инициатива на“. на“. Звучи някак сякаш председателят, нали разбирате, остава един много неприятен привкус сякаш председателят сам преценява къде народното представителство има дефицит и той му го осигурява. Нека да има известна кооперативност, моля Ви, за което. Благодаря.

Никога не съм смятала, че тези съвети ще ги създавам абсолютно сама и абсолютно авторитарно. Тук идеята беше да заменим Консултативния съвет, който години наред не работеше, не беше създаден и преди това беше в един постоянен състав, основно от преподаватели в университетите. Тук идеята е наистина по конкретни теми, когато възникне въпрос, така както в момента се обсъжда съдебната система, да бъдат привлечени най-добрите специалисти от теорията, естествено от практиката, като винаги сме си говорили даже да се привличат хора от по-ниските нива, защото там са реалните проблеми, включително от гражданското общество и тези съвети да бъдат шарени. затова е „правната възможност“. Естествено, че инициативата ще идва от комисиите, от народните представители и го казвам съвсем открито тук при Вас, защото наистина и председателят не може да знае всичко, и не може да има сам той инициативата, така че наистина съм отворена. Но се притеснявам при един запис „от народни представители и от комисии“, в единия или другия случай да не ограничим текста или да не дадем пък една огромна свобода непрекъснато всеки ден да се искат някакви съвети. Тук идеята е наистина, когато имат наболели проблеми, както е темата за здравеопазването, темата за социалната политика, темата за образованието. Да, отварят се, правят се тези съвети, естествено с Ваши предложения, естествено ще обсъждам с всички съставите на тези съвети. и ще бъдат разписани правилата – и от заместник-председателите на Народното събрание, всички Вие имате заместник-председатели, за да може всички да участваме в този процес. Мечтата Мечтата ми е наистина тези съвети да сработят и да бъдат в помощ на нас, народните представители, и да направят това, което трябва. Даже неколкократно съм се обръщала, исках и в Правилника да се запише включително по отношение на Председателския съвет… да бъда задължена да докладвам за поети задължения и извършени разходи, за да може наистина народното представителство да знае какви средства се харчат и какви подписи

Щеше ми се, госпожо Митева, все пак да запишем моето предложение, това, което предложих „по инициатива на съответните комисии“. Аз Ви вярвам, че няма да злоупотребите, но все пак записът е: „Председателят“, нали?

Пак казвам, имам Ви доверие, че няма да злоупотребите, но би ми било крайно неприятно, крайно неприятно, сфера, в която аз смятам, че имам компетентност – чисто професионална компетентност, да науча утре, че Вие сте назначили експертен съвет от експерти, които аз не познавам или които са назначени по някакви субективни критерии. Това бих приел като флагрантно неуважение към народното представителство. Разбирате ли ми идеята? Затова казвам, че е добре инициативата за създаване на съвети да идва отдолу от постоянна комисия, която чувства нужда от допълнителна експертиза, а не председателят на парламента да каже на цяла една комисия: тази комисия от каква експертиза има нужда. Разбирате ли ми идеята? Това е. Формалното ми предложение е, да се добави: „запетайка – по предложение на комисия“.

Госпожо Председател, предлагам да прекратим дебатите. Ясно е, че тук почти ще стигнем до консенсус по тези Така че по-добре да гласуваме Правилника и да върви работата по-нататък. Има ли други изказвания и предложения за допълнения? Предлагам да подложим на гласуване Започваме с предложението за изменение в чл. 8, т. 10. Предложението е на госпожа Захариева. Тя предлага текстът

Гласували 166 народни представители: за 45, против 105, въздържали се 16. Предложението не е прието. Остава текстът, който е предложен от Комисията.

реплики.) Подлагам на гласуване предложението, което е направено от господин Чолаков, а именно: „Председателят на Народното събрание по предложение на постоянните комисии

се 20. Предложението на господин Чолаков е отхвърлено. Сега ще гласуваме чл. 8 във вида, в който е предложен от Комисията

Комисията подкрепя по принцип текста и предлага следната редакция на чл. 13: „Чл. 13. (1) Всяка парламентарна група представя на председателя на Народното събрание решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички народни представители от състава на групата. (2) Парламентарните групи, техните ръководства, както и промените в тях се вписват в публичен регистър. (3) Председателят на Народното събрание обявява регистрираните парламентарни групи и техните ръководства на първото заседание на Народното събрание, както и промените в тях – незабавно след регистрирането им. им. (4) Постоянните сътрудници на парламентарните групи се назначават за служители на Народното събрание. Техният брой се утвърждава от председателя, съобразно числеността на парламентарните групи, в съотношение 1:10, но не по-малко от двама на парламентарна група. Когато числеността на парламентарна група не е число, кратно на 10, броят на постоянните сътрудници към групата се определя, като се закръгля към по голямото число, кратно на 10.“

Народното събрание избира от своя състав постоянни и временни комисии.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Госпожо Василева, прочетете неподкрепената част по т. 1, 7 и 8 от предложението на Корнелия Нинова и група народни представители.

Има предложение, направено от Александър Александров и група народни представители.

2. Комисия по конституционни и правни въпроси; 3. Комисия по икономическа политика, високи технологии и туризъм; 4. Комисия по енергетика и климат; 5. Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление; 6. Комисия по външна политика; 7. Комисия по въпросите на Европейския съюз; 8. Комисия по отбрана; 9. Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред;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 12. Комисия по труда, социалната и демографската политика; 13. Комисия по образованието, науката, въпросите на децата, младежта и спорта; 14. Комисия по здравеопазването; 15. Комисия по околната среда и водите; 16. Комисия по транспорт и съобщения; 17. Комисия по дигитализация, електронно управление и информационни технологии; 18. Комисия по културата и медиите; 19. Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество; 20. Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите; 21. Комисия по политиките за българите в чужбина. (3) Народното събрание може да извършва промени във вида, броя и състава на постоянните комисии.“ Благодаря Ви, госпожо Василева. Имате думата за изказвания. Заповядайте, господин Йончев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Нашата парламентарна група неколкократно и в Комисия предложи създаването на Комисия по туризъм. Това е една инициатива на нашия колега от Бургас – Живко Табаков, но считаме, че туризмът има достатъчно сериозен принос в брутния вътрешен продукт на България, сериозен отрасъл, който системно е недоглеждан, защото общо взето зад него стои най-малкото министерство, най-скромното министерство в България. В същото време проблемите с ковид кризата и изобщо всичко, което се случи през тези две години, нанесоха тежки поражения на отрасъла. Според нас е необходимо в тези години да бъде обособена такава комисия, която да разгледа пряко и единствено проблемите, да се занимае с тях и да бъде един вид парламентарен гръб на този важен и съществен отрасъл от нашата икономика. Разчитаме на подкрепата на пленарната зала за нашето предложение да остане и държим предложението съгласно първоначалния текст на Да разбирам ли, господин Йончев, че правите предложение за отделяне на Комисия по туризъм от Комисията по икономическа политика и високи технологии? РУМЕН ЙОНЧЕВ: Предложението е да, да бъде гласуван първоначалният текст, заложен в Проекта за правилник, в който има точка „Комисия по туризъм“.

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Дами и господа народни представители! В работен режим някои от нашите предложения бяха отхвърлени. Но ми правят впечатление предложените комисии в този вид, особено тази за науката, образованието, децата, младежта и спорта. Това е някаква мега комисия, която се създава, като Вие много добре знаете, че само ресор „Младежи“ е твърде обтекаемо понятие. Има доста работа да се свърши там. Знаете нашите усилия – предлагахме много пъти, пет пъти в пленарната зала, Проектозакон за младежта, отделен, който така и не стигна до разглеждането тук в залата, не беше допуснато това. И аз правя формално предложение да си съществува пак Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта и тя да не бъде прикрепена към образованието и науката, защото се получава някаква мега комисия с твърде много задачи, които не виждам как ще бъдат решени в рамките на една комисия. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Ченчев. Заповядайте, госпожо Дончева. Уважаеми дами и господа! Няма предизборна кампания, в която някой да не е обещал съкращаване на държавната администрация. Тъй като всички знаем, че съкращаването на държавната администрация е много по-трудно, отколкото съкращаването на парламентарни комисии, виждам, че това, което ни владее при обсъждане на броя и вида на парламентарните комисии, е – ако може, за всеки депутат да има комисия.

Заповядайте, господин Хамид.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Моята процедура е по начина на водене към почитаемата председателка стриктно и много стриктно да се придържаме към Правилника и към думите „редакционни предложения“ по Правилника, защото всеки един народен представител излиза, предлага нова комисия, разделяне, обединяване. Тези предложения не са редакционни.

Може би госпожа Дончева с 240 комисии. ПЕТЪР НИКОЛОВ (ГЕРБ-СДС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Така, както няма предизборна кампания, в която да няма политическа сила, която да не обещава намаляване на държавната администрация, така няма предизборна кампания, в която да няма политическа сила, която да не казва, че образованието и науката ще бъдат приоритет. Комисията по образованието и науката в предишните парламенти беше една от най-интензивно работещите, една от тези комисии, която е отхвърлила изключително много работа, в която почти винаги е постиган консенсус между всички политически партии и решенията са взимани с огромно мнозинство. Една от комисиите, която свърши нещо реално, тъй като стандартът на живот на българските учители и авторитетът на българските учени се вдигаше през последните години, и това е очевидно. Това е много тежка комисия. Аз не познавам Комисията за младежта и спорта как е функционирала, но като човек, който съм работил пряко с Комисията по образованието, мога да Ви кажа това е изключително тежка комисия. Ако искате да сливате комисии, слейте малки комисии с малки закони за тях, с малки министерства и прочее. Създаването на мега комисия

Благодаря, госпожо Председател. и електронно управление няма да получи необходимия отзвук, но това е ключова стъпка. На първо място, искам да поздравя всички колеги, които подкрепиха предложението за създаване на такава комисия,

вложени повече от милиард и половина лева средства в електронно управление, което все още го няма, тези процеси да спрат да бъдат контролирани от аналогови хора. Крайно време е да покажем, че може да имаме наистина администрация, която знае как да интегрира регистрите си, знае как да помага на бизнеса, знае как да работи с услугите за граждани, тъй като не е достатъчно да кажем, че един процес е дигитален, като го сложим в PDF и го покажем на някакъв компютър. Той наистина трябва да е измерим като показатели, като процес за ефективността си спрямо гражданите, както и спрямо бизнеса. Думата „дигитализация“ не бива да ни плаши. Всъщност България пое ангажимент да покрие стандартите по така наречения стандарт Startup Nations до две години. Това е нещо, за което трябва всички ние тук да отстояваме и да се борим. Създаването на постоянната комисия по дигитализация, информационни технологии и електронно управление е една основна стъпка както за трансформацията на администрацията,

Две трети от Народното събрание, от суверена, както обичаме да казваме, от политическото представителство, се консолидира около необходимостта от промени, но това е политическият контекст на процесите, които искаме, а административният, бюрократичният или това, което ни предстои оттук нататък и началото, е формирането на комисии. Името на промяната се нарича реформи. Ако искате да правим реформи, ще получите нашата подкрепа. Реформи в много сектори са необходими за България, само че условията за реформи са поне две. Първо, много широко съгласие, което да се отрази и в парламентарно мнозинство. Второ, да бъде направен такъв дебат, който да убеди по-голямата част от нас, че това е необходимо. В този смисъл, изчитайки замисъла на вносителя и заглавието на Комисията по околна среда и климат,

Климатът и климатичните промени категорично са лайтмотивът на Зеления пакт, на кръговата икономика, на бъдещото зелено развитие на България, Дирекцията „Политики по изменение на климата“ в рамките на МОСВ е националният орган, който отговоря за провеждането на тези политики и пред Европейския съюз и пред Организацията на защо разкъсването или разчленяването на отделни хоризонтални политики в друга комисия ще доведе според мен до по-трудна работа. Искам да кажа следното: ако правим реформи, не може да възпроизвеждаме стари рефлекси. Какво имам предвид? Много дълги години политиките по околна среда не се възприемаха като хоризонтална, всепроникваща на всички други дейности и сектори сектори политика, а се възприемаше като нещо отвлечено, странично, което много често сме го подценявали. Така че разбирането, че темата за климата и за околната среда е всепроникваща, тя е хоризонтална, тя минава през един срез на всички политики. Изваждайки климата като отделно парче към Комисията по енергетика, трябва да имаме знанието и представата, че изключително голямо е влиянието на климатичните промени в сектора на земеделието, в сектора на водите, в сектора на храните. Това означава, че климата бихме могли да го залепим във всяка една такава комисия. Ето защо бих искал да чуя вносителя още веднъж, но ако остане Комисията по енергетика както досега с това название, смятам, че ще бъдем по-адекватни. В заключение, климатът наистина е тема, която ще бъде водеща, надявам се, в бъдещата Комисия по околна среда. Благодаря Ви.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

но за да дам контекст, действително климатът, съгласен съм с Вас, е важна хоризонтална политика. Но тя е особено важна по отношение на сектора, който има най-голям ефект, с най-много емисии – парникови газове. В този смисъл и българските политики – например Интегрираният национален план се казва „Енергетика и климат“, и климат“, в Европейската комисия се правят политики, стратегии, свързани с енергетика и климат. Мисля, че е напълно адекватно, в крак с времето и в духа на това, че този парламент желае действително България да върви в този аспект на трансформация, би било редно и в българското Народно събрание да се създаде именно такава комисия. Аз бих бил по-смел и бих предложил дори създаването на комисия само за климата, но за да не раздуваме, за да не става твърде много, нека остане така. Призовавам Ви да не правите официално предложение за отпадане на думата „климат“ от наименованието на тази комисия и тя да остане в този вид. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Сандов. Други реплики?

Благодаря. Дупликата е към господин Сандов с уговорката, че помолих да чуя волята на вносителя. Не знам дали неговото изказване и реплика замества волята на вносителя? Но, естествено, господин Сандов, делът на приноса към климатичните промени на всеки един сектор – транспорт, авиация, енергетика, безспорно енергетиката е с най-големия дял. Но това означава, че ние продължаваме да не разпознаваме, че политиките по околна среда са хоризонтални за цялата човешка дейност. Няма да правим предложение за промяна на името на комисията. Чухте нашите доводи и се надявам в работен порядък да стигнем до истината. Важно е да има комисии. Благодаря И да са работещи. Благодаря Ви, господин Костадинов. Господин Делчев, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Без съмнение дебата и участието на много народни представители точно по тази точка е радващо, удовлетворяващо, защото комисиите са мястото, където народният представител върши съдържателната работа, а именно тази работа, която хората очакват от него или не. Не просто закачки, а именно коване на професионално направени и предварително подготвени закони. Смятам, че е доста добре фактът, че повечето колеги са тук и участват в изчистването на имената на комисиите и това колко да са и кои да са. Аз подкрепям предложението на колегата Румен Йончев да се създаде отделна Комисия по туризма и ще Ви кажа защо. Туризмът е важен и ключов сектор за българската икономика, също както са важни и ключови сектори за българската икономика енергетиката, транспортът и други. Но за разлика от енергетиката и транспорта, в текста, който предлага Комисията, туризмът няма отделна комисия. Енергетиката, по Вашето предложение, ще си има отделно министерство, транспортът ще си има отделно министерство, но туризмът няма да си има отделно министерство. Има си министерство, но няма отделна комисия – това имам предвид, тоест има някакво неравноправие между различните сектори, някаква дискриминация. Все пак да не забравяме, че тук говорим за сектор, който носи на страната между 10 и 15% от брутния вътрешен продукт. Да не забравяме, че говорим за сектор, който много пострада от ковид кризата и тепърва ще трябва да се предприемат проактивни действия за това туристическият сектор да бъде възстановен, да бъде издигнат и отново България да печели – и то да печели много, в конкуренция с Гърция, Турция и други държави, които са много по-добре туристически от нас.

Тоест не можем да говорим за някакво драстично орязване на комисии, не можем да излезем и да се похвалим: виждате ли, махнахме Комисията по туризма и изведнъж стана много икономично, много ефективно и спестихме огромни пари на българските данъкоплатци. И второто нещо, на което искам да Ви обърна внимание. Не е прав... Не е прав колегата от ДПС – Хамид, не е прав, защото имаше срок, в който можеха да се правят предложения между двете четения. В този срок Комисията по туризъм присъстваше в основния текст, Комисията по туризъм не присъства в текста едва сега. Затова моля да приемете редакционната забележка на колегата Йончев и призовавам колегите да проявят мъдрост и туристическият сектор да си има своето нормално представителство в 46-ото народно събрание. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Делчев. Тук не става дума за редакционна поправка, а връщане към основния текст по вносител. Вносител е, искам да обърна внимание, цялата Временна комисия. Реплики има ли към господин Делчев? Няма. Заповядайте за изказване.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз също разбирам желанието на нашите колеги от „Има такъв народ“ да намалят броя на комисиите, но надали редуцирането на този брой ще увеличи качеството на работата на народните представители в тях. Искам да подкрепя предложението на колегата Ченчев за разделяне на мегакомисията по въпросите на образованието и науката, децата, младежта и спорта, защото рискуваме при създаването на една такава мегакомисия част от

в този сектор се пада на Министерството на труда и социалната политика, на Министерството на образованието и науката. Аз разбирам, че надали Вие подценявате този сектор, след като предлагате да има отделно министерство – във Вашите планове е включено отделно министерство за младежта и спорта, така че моля всички колеги да вземат под внимание сериозността и

комисия. Да не подценяваме тези важни сектори, които са свързани с развитието на младежта. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Кралев. За съжаление, тръгнахме от 16 комисии, но май се провалихме. Заповядайте, госпожо Дончева. Колега Кралев, дали не сте за първи мандат в парламента, за да имате впечатление първо какво е мегакомисия? Защото половината комисии ги кръстихме – мега, а те не са мега. Най-мегата са най-натоварените комисии. След точно един месец ние ще се изправим пред ситуацията да нямаме хора за една трета от тъй нароените комисии. Защото, щем или не щем, ще съберем сериозния депутатски състав в истинските комисии и за една трета от тези комисии, които аз наричам чиста декорация, пък Вие им викате мега, защото те нямат по един закон за четири години. Това нещо е показано назад във времето. Аз не мога да разбера по технологичните въпроси на Събранието, когато няма никакво значение кой е управляващ и кой опозиция дали сме го гледали в 1995 г., в 2005 г., в 2015 г., или в не знам си коя си, това е положението. Като е така, извинявайте, просто няма нужда да си правим четки. Можем да си направим иначе Комисия за децата, Комисия за младежта, Комисия за образованието, Комисия за средното образование, за не знам какво образование. Затова Ви предлагам: дайте да видим кандидатите за председатели на комисиите, че няма да имат изобщо законопроект за четири години. Аз Ви се подписвам под това, а пък Вие ги натоварвайте с каквото си искате. Ако искате с някакви социални контакти, ако искате с безконечни срещи, нямащи нищо общо с парламентарна дейност, ако искате ги натоварвайте с тиймбилдинги, с други работи. С това може да им запълните времето, но със законодателна дейност няма как да се запълни. Това е доказано от 30-годишна работа на парламента. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, госпожо Дончева. Заповядайте за втора реплика. Благодаря, госпожо Председател. Господин Кралев, репликата ми е в духа на казаното от госпожа Дончева. Не разбирам обаче, тъй като, ако следваме логиката, че се намалява броят на комисиите и се сливат, за да се получи една по-качествена дейност през следващите четири години, то резонният въпрос е: защо това не се прави в следващите дни при представянето на Проектокабинет и съответното му гласуване в пленарната зала? освен всичко друго, бих искала да обърна внимание с оглед на казаното от госпожа Дончева, че законодателната инициатива принадлежи на всеки един от народните представители, както и на Министерския съвет. очаквайки мнозинството на промяната да заработи по-качествено от всички преди него, очакваме, госпожо Дончева, че ще има много, много законопроекти, касаещи тези ресори, както и законопроекти, касаещи образованието, младежта, спорта, туризма и така нататък, както и Министерският съвет. Тук имаме колеги, самият кандидат за министър-председател е тук, както и министърът кандидат на спорта, и други колеги, разчитайте на тях, че те ще имат сериозни законодателни инициативи, тоест ние трябва да се постараем да отговорим на техните очаквания и намерения за сериозни промени в редица закони. В този смисъл аз предлагам да подкрепим предложението и правя предложение за разделно гласуване на всички точки, които са обект на дебат.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Кралев, във Вашето изказване преди малко може би трябваше да бъдете малко по-конкретен и по-обобщен, за да може и колежката, уважаваната госпожа Дончева, да разбере колко е важно да има отделна Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта. Едно такова неглижиране и изказване от типа, че, видите ли, тази комисия законодателно нищо не е работила, е по-скоро една голяма безумица. В 44-тото народно събрание бях представител на Комисията по въпросите за младежта, децата и спорта и мога да Ви кажа, че само преди повече от година приехме един изключително тежък закон – Законът за спорта. Да, госпожо Дончева, Вие пак се усмихвате, но всеки един от нас като кандидат за народен представител застава пред своите избиратели с конкретни обещания и те всички съдържат едно обещание за по-добро развитие на спорта, по-добро бъдеще за нашите деца, превенция от най-различни зависимости. Идвайки в това събрание, ние решаваме една такава комисия едва ли не да я неглижираме и да я съберем с някаква друга комисия. Ами да, може би има резон в това предложение, но тогава бих препоръчал на конструкторите и на новото правителство защо да не съберем и двете министерства тогава – Министерството на образованието и науката заедно с Министерството на спорта, щом спортът за новите властимащи е всичко друго, но не е толкова важно?! Затова, господин Кралев, в дупликата ще Ви помоля: бъдете по-конкретен и разкажете по-подробно – и Вие, като министър на Спортното министерство, и ние, като членове на Комисията, колко много работа сме свършили, за да може наистина България да се гордее с това, което се върши. В момента сме в дните на Олимпиадата и най-малкото не е уместно точно в тези дни просто да хвърляме Комисията на спорта и въпросите на младежта към Комисията на образованието и науката. И за двете комисии не е нормално! Благодаря Ви.

ГЕРБ подкрепи, колегите скачат срещу него. Знам, че госпожа Дончева няма и понятие как работи Комисията по въпросите за децата, младежта и спорта. Ясно ми е това нещо, но това не е причина – непознаването на дейността на Комисията да налага нейното закриване или сливане в друг сектор. комисия освен законодателни са и контролни. Народните представители доста често са викали министъра на младежта и спорта да контролират неговата дейност всеки месец. Отделно предстоят много важни теми, пак казвам, по въпросите за младежта. Предстои приемането на Национална младежка стратегия, предстои приемането на нов Закон за младежта. Предполагам, че тези теми ще бъдат разисквани, така че недейте да обезсмисляте дейността на една комисия с факта, че не познавате конкретни детайли от дейността ѝ. Много колеги бяха ангажирани през последните седем години с тази работа, за което лично им благодаря. Народните представители винаги са били коректив на нашата дейност. Наистина успяхме да изработим един доста приличен закон. Има още доста законодателни инициативи, които предстоят и в предстоящия парламент, надявам се, за да може да се подобри изключително качеството на работата особено в сектор „Младеж“. Благодаря Благодаря Ви, господин Кралев. Може би аз най-добре знам как беше работата по този закон, защото мина през мен и май го изнесох. Заповядайте, господин Биков.

Госпожо Манолова.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Правя процедура за прекратяване на разискванията по този член и преминаване към гласуване на комисиите.

той може да направи такова предложение за прекратяване на дебата. Ще го подложа на гласуване. Моля, гласувайте така направеното предложение за прекратяване на дебата по чл. 16.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Да се прекрати дебатът сега означава да не могат всички народни представители, които искат, да предложат редакционни предложения. Тук не става въпрос за протяжни изказвания, които на Вас явно Ви се струват прекалено дълги и Ви отнемат от времето. Ние трябва да сме тук, за да работим. Тук става въпрос за редакционни предложения, които са важни и ценни за текста на

Няма такова нещо. Подлагам на прегласуване предложението на господин Делчев за прегласуване на процедурата.

адмирирам създаването на нарочна комисия, която да има за предмет на дейност цифровизация, електронно управление, информационни технологии, в редакцията на чл. 16, ал. 2, т. 3 е предвидена Комисия по икономическа политика, високи технологии и туризъм. Моля да приемате аргумента, че информационните технологии са част от високите технологии, част от хайтека и се получава колизия в предмета на дейност на двете комисии. на двете комисии. Затова моето формално, редакционно предложение е Комисията по икономическа политика, високи технологии и туризъм да остане Комисия по икономическа политика и туризъм, в т. 17 Комисията да приеме следното наименование – „Комисия по цифровизация“, защото това е коректният термин в българския език и това е терминът, който се среща в редица нормативни актове

Госпожо Председател, уважаеми колеги! Наистина едно редакционно предложение и по настояване на организациите на българите извън страната. Всъщност и терминът, с който те определят себе си, е: „българите извън страната“, а не: „в чужбина“. Това е и терминът, който е използван в Изборния кодекс. „Чужбина“ звучи не добре, освен това Комисията e по политиките за българите в чужбина. „По политиките“ е ограничително и предвид факта, че българите извън страната нямат избирателен район, нямат свои народни представители, по-широкото, по-институционалното и по-отговарящо на техните очаквания би следвало да бъде: „Комисия за българите извън страната“. Да, благодаря Ви, госпожо Манолова. Терминът в Изборния кодекс и навсякъде в законите е: „извън страната“ заради делението на българските граждани в държава – членка на Европейския съюз, и държава – трета държава. Оттам идва понятието „извън страната“. Благодаря Ви. Други изказвания? Заповядайте, господин Каримански. Уважаема госпожо Председател! Предлагам Комисията

Провокиран съм от това да бъде включена думата „иновациите“, тъй като всички онези приложни в икономиката иновации имат пряка връзка с икономиката. И когато разделяме иновациите като приложни в икономиката, ние трябва да измерваме техния ефект.

си казвахме, а именно това, че комисиите няма да заседават с падащ кворум. Тоест, колкото е по-голям броят на комисиите, толкова по-голям е рискът те да заседават по едно и също време и част от народните представители да не могат да участват в две от комисиите. Имайте го предвид не толкова заради наименованието. Надали някой е смятал, че една политика е по-малко важна от друга, а по-скоро това да може да заседаваме възможно най-дълго, възможно най-добре да разпределим самите комисии, така че да има ефективна работа в тях. Ние Ние като малка парламентарна група си даваме сметка, че искаме да участваме навсякъде и в същото време трябва да има съгласие между председателите на комисии, така че да има истински дневен ред достатъчно по-рано и да може да има добро разпределение на хората между така наречените мегакомисии. А мегакомисии наричам комисиите, които имат и достатъчно подкомисии в тях, които имат много друга работа освен различните политики.

Първо поставям на гласуване неподкрепената част от предложението на Корнелия Нинова и група народни представители.

Всичко заедно, добре. Поставям на гласуване неподкрепената част от предложението на Корнелия Нинова и група народни представители. Точки 1, 7 и 8 са

прието. Преминаваме към спорната комисия по т. 3 – Комисия по икономическа политика, високи технологии и туризъм. Предложена е по Доклада на Комисията по вносителя. Нея ли искате да гласуваме или първо депутатските предложения? Първо депутатските, добре. Предложение от господин Желязков – „Комисия по икономическата политика и туризъм“. „По икономическа политика и туризъм“ – така ли предложихте, господин Желязков? „Иновации“ имате ли? (Реплики.) Не, това е друга комисия. Гласуваме предложението на господин Желязков „Комисия по икономическата политика и туризъм“. (Шум и реплики.) Комисията по туризъм, която е самостоятелна, беше основното предложение на вносителя и ще се върнем най-накрая на него, така че внимавайте какво гласувате. Искате да гласуваме дали да има отделна комисия? (Реплики.) Добре тогава. Ще обърнем гласуването, ще се върнем на основното предложение. Гласувайте да има ли създадена Комисия по туризъм. Гласували

Предложението не е прието. Режим на прегласуване! Моля, прегласуване.

Продължаваме към предложението на господин Желязков за наименованието на Комисията по

Сега преминаваме към предложението на Любомир Каримански – за създаване на Комисия по икономическата политика, иновациите и туризма. Заповядайте, господин Гаджев, по начина на водене. Какво наруших сега?

съответно предложението се приема. Гледайки таблото, резултатите бяха 87 за и общо 86 против и въздържали се. Ако може да уточните, каква точно…

Проблемът тук, колеги, не е Конституцията или какво сме гласували. Проблемът е, че в Правилника под „присъстващи“ се разбира – и все още се разбира, докато приемем този правилник, тъй като аз самата направих предложение това понятие да отпадне в Правилника, точно за да няма тези обърквания, че под „присъстващи“ при явно гласуване се разбира „броят на народните представители, които са се регистрирали преди започване на гласуването“ и затова търсим от 183 – 92 за. Разбирате ли? Защото е проблем на действащия ни Правилник, който така го определя колеги, Вие го прилагате толкова много години. Това нещо обаче сега предлагаме да отпадне и наистина кворумът да е, какъвто е, и мнозинствата, каквито са. Ако приемем това, което аз съм предложила, вече, да, предложението щеше да бъде прието.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Подобен спор имахме – нека да припомня, в 45-ото народно събрание, когато господин Йордан Цонев, тълкувайки Конституцията и Правилника, Ви измъкна в буквалния смисъл от едно гласуване, касаещо различна тема, не Правилника, касаещо Изборния кодекс, когато рязко увеличихте секциите в чужбина. Но това е тема, на която не искам в момента да се връщам. Връщам се на Правилника и неговото прилагане. Ако приемем, че Вие сте права, госпожо Председател, то тогава ми тогава ми кажете какъв беше кворумът, който установихте при поименната проверка, която извършихте преди по-малко от час?

Ако не, ще направим справка със стенограмата, но съм права, защото си ги записах. Та сега въпросът е: по какви правила работим – по Правилник, какъвто Вие си приехте в 45-ото народно събрание, въпреки че ние многократно обръщахме внимание, че горчиво ще съжалявате,

каквито преди малко, по някакъв различен ред Вие сътворихте, чрез проверка на някакъв кворум, която проверка не стигна до края. Моля да определите какъв е кворумът в момента след поименната проверка. Благодаря.

имате си администрация на Народното събрание, имате председател. Спорите в момента по кворум и по поименни проверки, половин час след като трябваше да е приключило заседанието. (Ръкопляскания от ИТН.) Моля да подложите на гласуване прекратяване на днешното заседание. МИТЕВА: Ще подложа на гласуване предложението на господин Василев, тъй като ме помолиха от парламентарната група на БСП, че имат национален съвет – виждате, че групата я няма. Не е коректно, когато една група я няма, а ние решаваме такива важни въпроси, като създаване на постоянни комисии в Народното събрание, да си разиграваме процедурни правила. Нека да гласуваме процедурата. (Шум и реплики, викове от ГЕРБ-СДС.) Защото смятам, че наистина постоянните комисии са най-важните в работата на Народното събрание.

нека той да не казва дали е приета, или не е приета точка. Нека е Ваша работа – на водещия заседанието, да определи има ли кворум, приета ли е точката, която прегласувахме. Искам да стане ясно на цялата зала – и на колегите, които са отдясно и много рупорно защитават

процедурата? Аз затова нямам спор с Вас, а имам спор по начина, който Вие определяте дали е приета, или не е приета точката. А другото, което е – дали да се прекрати заседанието, мисля, че

Аз алармирам за тази промяна от много отдавна, че тя не е вярна и не съответства на Конституцията, прилагана е години наред, тъй като винаги е била в интерес на съответните партии. Знаете много добре – старите народни представители, че обикновено при спорни спорни въпроси сутрин се вдига много високо кворумът и след това се търсят едни огромни мнозинства. Смятам, че това трябва да приключи и трябва да се прилага Конституцията, такава каквато е. В момента Правилникът е такъв, какъвто е, и докато не го довършим докрай и не отпадне думата „присъстващи“ – ако се приеме, ще работим по този правилник. Заповядайте, господин Главчев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Работата е ясна – дали е прието, или не е прието предложението, Вие току-що го обяснихте. Въпросът е, че имаше предложение за поименна проверка преди гласуването, все пак колегата направи предложение за гласуване, което, ако приложите Правилника, който действа в момента, трябва да направите поименна проверка и след това да гласуваме неговото предложение. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: И какъв е смисълът, господин Главчев, да правим поименна проверка?

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Взимам процедура по начина на водене, защото Вие си позволихте от парламентарната трибуна да кажете, че трябва да прекратим заседанието на Народното събрание, забележете – заседание на Народното събрание, защото една от парламентарните групи имала национален съвет. Уважаема госпожо Председател, когато избирахме да бъдете председател на Народното събрание, на 46-ото народно събрание, парламентарната група на „Движение за права и свободи“ се ръководеше от това да се намери подходяща консенсусна фигура, равноотдалечена абсолютно от всички парламентарни групи, да бъде толерантна към всички, разбира се, да познава и правото, и как работи държавната администрация, как работи Народното събрание. Днес започнахме изключително добре. Разбира се, всеки един народен представител има възможността да изкаже вижданията си по различните точки, но е недопустимо в парламентарна република Вие да заявявате да прекратим заседанието на Народното събрание, защото дадена парламентарна група имала заседание – национален съвет. Ако искате да променим работата как да заседава Народното събрание, да заложим точка в Правилника си, когато дадена парламентарно парламентарно представена или извън парламентарно представена партия има заседание, да прекратяваме заседанията на Народното събрание. Това е недопустимо! Моля Ви, поне имайте доблестта не да се извините, но да не допускате подобни грешки от трибуната, която Вие заемате. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Ибрямов. Аз просто уточних предложението на господин Василев във връзка с процедурата ми за прекратяване на работата на Народното събрание, а не съм го казвала в контекста на политически събрания и събития. По предложението за поименна проверка обявявам проверка на кворума чрез компютризираната система за гласуване съгласно чл. 52, ал. 3 от Правилника. Моля, гласувайте.

Моля, гласувайте. Има кворум – 174 регистрирани народни представители. Сега подлагам на гласуване предложението на Радостин Василев за прекратяване на заседанието. Моля, режим на гласуване.